pa sve je po Poslovniku. Nastavljamo raspravom po klubovima. Za klub HSS-a poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, poštovani predlagatelju. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju je dakle jedna izmjena koju će Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati. Tim izmjenama i dopunama zakona uređuje se prestanak rada Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa čija je djelatnost istovjetna jednom dijelu djelatnosti koju obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju. Donošenjem ovog zakona postići će se svrhovitost postojeće strukture javne uprave. Ujedno se time provodi i jedna od mjera reforme javne uprave utvrđena Programom gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, a to je reorganizacija agencija i drugih pravnih osoba sa javnim ovlastima. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju regionalnog središta za pružanje pomoći, uklanjanje posljedica katastrofa, a Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa prestaje sa radom danom upisa, brisanjem u sudskom registru. Državna uprava za zaštitu i spašavanje preuzima poslove, službenike i namještenike, poslovne prostore, opremu, prava i obaveze Regionalnog središta, te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova. Sve aktivnosti i projekti regionalnog središta uključuju se u financijski plan Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a ostvaruju se i uštede od 650000 kuna u proračunu. Mi u klubu Hrvatske seljačke stranke podržat ćemo donošenje ovog zakona, jer smatramo da je izuzetno važno imati jedinstveni sustav zaštite i spašavanja kada je riječ o postupanju u katastrofama bez obzira bile one prirodne ili tehnološke. Nemojmo zaboraviti da se u blizini naše granice u nekoliko susjednih zemalja nalaze energetski objekti uključujući i nuklearne elektrane koje predstavljaju potencijalnu opasnost, ali i da smo uslijed neprimjerenog djelovanja

U tom incidentu izlilo se oko 800000 metara kubnih crvenog mulja. Bilo je poplavljeno oko 1000 ha površina od toga 7 naselja u kojima je 9 poginulih, 123 ozlijeđena, a 700 kontaminiranih osoba. Koordiniranim aktivnostima Centra 112, odnosno Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatskih voda sa kolegama iz Mađarske u Hrvatskoj na svu sreću nema posljedica ove tehnološke katastrofe koja se dogodila u Mađarskoj. Republika Hrvatska uvezena je u međunarodne sustave razmjena informacija ranog upozoravanja u područjima radiološki nuklearne sigurnosti, obrane od poplava, metero podataka, informacija o epidemijama, pandemijama, infektivnim i drugim zaraznim bolestima, bolestima bilja, o sigurnosti prehrambenih proizvoda, te mjerama čije se provođenje preporučuje u interesu sigurnosti i zaštite i spašavanja stanovništva. Državni centar 112 je ulazna i izlazna nacionalna kontakt točka za razmjenu u većini informacija ranog upozoravanja. Mi u klubu HSS-a pozdravljamo

svakodnevno živimo sa rizicima od prirodnih opasnosti. Kad se radi o prirodnim opasnostima kao što su potresi, poplave, klizišta, suše, orkani oni se događaju kroz zemljinu povijest kontinuirano pa tako i danas. Klasificiraju se katastrofama ako štetno utječu na čovjeka i njegove aktivnosti. Bez obzira na vrstu opasnosti kada do katastrofe velikih nesreća dođe one uvijek rezultiraju primarnim sekundarnim i tercijarnim učincima. To je primjerice rušenje građevina ili žrtve koje nastaju u slučaju potresa, prekidi u opskrbi pitkom vodom i strujom u slučaju potresa ili poplave ili pak gubitak prostora za potrebe stanovanja uslijed promjena prouzročenih potresom ili poplavom, te gubitak ljetina kao posljedica prirodnih opasnosti. Iskustva pokazuju da ranjivost zajednice na prirodne katastrofe i velike nesreće opada sa rastom njihove ukupne razvijenosti. Razvijene zajednice su u razdoblju od 1990. do 2001. godine pretrpjele štete u iznosu od 2% njihovog BDP-a, a nerazvijene od čak 13% BDP-a. Zadnjih godina bilježi se porast broja katastrofa koji prati porast broja ljudskih žrtava i šteta izraženih u novcu. Komparativni pokazatelji ovog tipa koriste se kao globalne iskustvene podloge i od posebne su koristi za utvrđivanje planova zaštite i spašavanja, smjernica razvoja i željenih karakteristika sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj kojeg mi u HSS-u smatramo dobro dobro organiziranim i zato ćemo i podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Zahvaljujem poštovanoj zastupnici i pozivam poštovanu zastupnicu Danicu Hursu da u ime Kluba HNS-a i HSU-a uzme riječ. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani predlagatelji zakona, kolegice i kolege. Pred nama je još jedan zakon iz seta zakona koji ukidanjem, spajanjem ili pripajanjem raznih agencija, zavoda, fondova pokušava pomoći u racionalizaciji i uštedama na rashodovnoj strani proračuna. Čini mi se da je ovo već deseti zakon o kojem raspravljamo u tom slijedu. Ovog puta ukida se ustanova, regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa sa sjedištem u Divuljama, odnosno regionalno središte za katastrofe. Čime predlagatelj argumentira potrebu da se ukine ovo regionalno središte? Rekla bih ničim. Kakve uštede planira na rashodovnoj strani proračuna? Gdje je taj podatak? Ako uštede postoje, zašto je to tajna, za nas saborske zastupnike ili je to tajna i za samog predlagatelja? Ovaj način predlaganja zakona, ocjene stanja i obrazloženja koja prate cijeli zakonodavni postupak nije primjeren za predlagatelja, ali bome ni za nas saborske zastupnike. U proračunu za 2010. godinu, ali ne i u ovom zakonskom prijedlogu piše da će se za funkcioniranje regionalnog centra za katastrofe izdvojiti 5,6 milijuna kuna i to za plaće zaposlenika 2,6, za materijalne rashode 1,6, a za adaptaciju centra u Divuljama 1,1 milijun kuna. Jučer smo od predsjednice Vlade čuli kako ne povlači bolne poteze na rashodovnoj strani proračuna, jer nema podršku oporbe za svoja rješenja. Ovaj zakon je dobra ilustracija cijelog problema. Naime Vlada ni u naznakama ne daje naslutiti zašto vuče neke poteze, niti što time želi postići. Ovaj prijedlog zakona morao bi nužno u sadržaju imati koliko je posljednjih 5, 6 godina regionalno središte za katastrofe potrošilo proračunskog novca, i u koje namjene? Što je za uzvrat odradio i kakva je ocjena rada regionalnog središta? Koliko je zaposlenih u regionalnom središtu? Koje poslove bez problema može preuzeti državna uprava za zaštitu i spašavanje? Koliko zaposlenih službenika i namještenika će povući na nastavak tih poslova? Koliko ljudi će ostati bez posla? Koje se ukupne uštede predviđaju u proračunu? I konačno, što će se desiti sa centrom u Divuljama? Za tako transparentne prijedloge s javnim i argumentiranim obrazloženjima predlagatelj može računati i tražiti podršku u Saboru. Budući toga nema, predlagatelj ostavlja dojam da panično i bez ikakvog sustava donosi rješenja i odluke kao alibi da Vlada nešto radi. Klub HNS-a, HSU-a želi podržati dobre, i javno obrazložene prijedloge koji su na tragu ušteda u trošenju zajedničkog proračunskog novca. Zato tražimo prezentaciju svih relevantnih podataka o obavljanju javnih poslova, održivosti sustava i efekata koji će prouzročiti ovaj prijedlog zakona. Sukladno tim odgovorima klub HNS-a, HSU-a će se očitovati po ovom prijedlogu zakona. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Sada smo čuli stavove svih prijavljenih klubova, i prijeći ćemo na pojedinačnu raspravu. Prvi prijavljeni, ustvari ajde da idemo redom, Zvonimir Mršić, Romana Jerković. Nisu tu. Dragutin Lesar. Nije tu. Ali Mirela Holy, poštovana zastupnica Holy je tu, pa izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Ja neću ponavljati ono što je već rečeno do sada u raspravi, o razlozima zbog kojih klub SDP-a neće podržati donošenje ovog zakona, već ću se osvrnuti na loše strane ovog zakona, koje se dotiču i općenito sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, koji je jako loš i koji funkcionira po principu ne zna se tko pije, tko plaća. Ovaj regionalni centar, odnosno regionalno središte je osnovano uredbom Vlade kao što znamo i osnovano je radi, ja sada citiram, radi vođenja baze podataka o katastrofama, razmjene informacija važnih za zaštitu i spašavanje od katastrofa, poduzimanje preventivnih mjera za smanjene mogućnosti nastanka katastrofa, usklađivanja postupaka vezanih uz prelaske granice radi pružanja žurne pomoći namijenjenih sprječavanju nastanka, odnosno uklanjanju posljedica katastrofa, usklađivanja zajedničkih planova djelovanja, primanja i pružanja pomoći drugim državama pri zaštiti i spašavanju, te uklanjanju posljedica u katastrofama, obuke i osposobljavanja upravljačkih i specijalističkih timova iz područja zaštite i spašavanja, te planiranja i provedbe vježbi iz područja zaštite i spašavanja, koje uključuju angažiranje međunarodnih upravljačkih i spasilačkih timova. Zbog čega sam ovo sve pročitala? Zbog toga kako bih istaknula da je iz ovog samog opisa vidljivo ustvari da je glavni posao ovog tijela bilo planiranje, odnosno izrada određenih planova, moglo bi se reći i intervencije, i protokola kojih se, znači nadležna tijela trebaju pridržavati u slučaju nekakve takve katastrofe. Mi smo na žalost imali do sada prilike vidjeti, već u nekoliko slučajeva, kako je taj sustav u Republici Hrvatskoj ustvari nedjelotvoran, manjkav, da se ne zna što se treba uopće događati, pa ću u tom smislu podsjetiti i na onu stravičnu tragediju na Kornatima koja se dogodila, gdje su zakazale sve moguće službe koje su trebale znači djelovati, a i poplave u Kosinjskoj dolini koje smo imali prilike vidjeti, a i nedavne poplave sa kojima se tijekom ove jeseni susrela Republika Hrvatska, isto nam ne pružaju ustvari jako puno optimizma u to kako će ovaj sustav uopće djelovati. Ne daj Bože da nam se ne dogodi nekakva još gora katastrofa, nekakav veliki ekološki akcident kakav smo imali prilike prije nešto malo manje od mjesec dana vidjeti u Mađarskoj, doista je pitanje na koji način bi se Republika Hrvatska nosila sa takvom katastrofom velikih razmjera. U tom smislu bih spomenula i još jedan slučaj, a to je slučaj koji se dogodio prilikom nedavne poplave, poplave, nedavnih poplava, radi se o tome da je prilikom nedavnih poplava bio poplavljen i djelomično teren oko Savskog Marofa gdje se nalazi tvornica Pliva, odnosno Teva i Kvasac. Javnosti je vrlo dobro poznato da su ova industrijska postrojenja uzrokovala veliko zagađenje, odnosno onečišćenje potoka Gorjak i da usprkos tome što je vlasnicima tvornice da su dužni sanirati potok Gorjak u kojem osim koncentracije teških metala su prisutne i bakterije koje su otporne na sve vrste antibiotika koji se dakle proizvode u tom pogonu, do današnjeg dana nije napravljeno ništa. Zbog čega spominjem? Zbog toga što je prilikom nedavnih poplava, prilikom znači poplavljenosti samog tog potoka Gorjaka došlo do prelijevanja sadržaja iz potoka Gorjak na okolna polja, oranice i kuće i nadležna tijela prema mojim saznanjima nisu učinila apsolutno ništa kako bi reagirala na ovaj vrlo uznemirujući slučaj jer nije baš bezazleno kada se bakterije otporne na sve vrste antibiotika razliju po poljima jer se na taj način može dogoditi doista zaraza ljudi, životinja ogromnih razmjera. I u tom smislu mislim da doista nemamo apsolutno nikakvog optimizma prema postojećem sustavu zaštite i spašavanja, a mislim da ukidanje ovog Regionalnog središta, doslovce ukidanje jer tako i piše u ovom prijedlogu zakona, neće doprinijeti uspostavi bolje i kvalitetnije zaštite i spašavanja u RH jer još jer još uvijek bez obzira na to što smo dobili jedno središnje tijelo koje je nadležno za postupanje, a vidimo da Vlada potpuni kaos i da se doista ne zna tko pije, tko plaća i mislim da je ovo ozbiljna tema kojom bi se i mi u Saboru trebali pozabaviti na malo ozbiljniji način da vidimo uopće koji su sve problemi i što treba napraviti po ovom pitanju u RH kako se ne bi ne daj Bože dogodile neke katastrofe širih razmjera. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Imamo prijavu za ispravak netočnoga navoda, poštovani zastupnik Željko Turk. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ispravljam krivi navod gospođe Mirele Holy ne u krivom tumačenju, ali istine radi uz … /Govornik se ne razumije./… problema vezanih na Plivu i na sanaciju potoka Gorjaka s obzirom da je to područje kojim indirektno je vezan i moj grad. Činjenica dakle, taj problem stoji. Stoji unatrag 30, 40 ili 50 godina, ali ispravljam navod kojim se kaže da se po tom pitanju nije ili ništa se nije napravilo. Činjenica je da je nadležno ministarstvo i Hrvatske vode odredile i već sada izračunale financijsku vrijednost kompletne sanacije potoka Gorjaka kao takova na način da to ne može raditi Pliva ili na bilo koji način van institucija koje su za to nadležne. A da je tome tako govori i činjenica da je ta vrijednost te sanacije po troškovniku i poslu koji je napravila vrijedna oko 10-ak milijuna eura. Dakle, samo po sebi to govori o težini samog problema, ali i o tome da je po toj osnovi ipak poduzeto pa u tom kontekstu, a u sužavanju težine problematike konstatiramo da je pitanje sanacija dovedeno u stanje koje je već … za sanaciju i ne sumnjam da će to u kratkom vremenu biti i napravljeno. Hvala. Hvala lijepa. Na redu je poštovani zastupnik Dino Kozlevac. Izvolite. **Kozlevac, Dino (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, evo ga još jedanput poštovane kolegice i kolege. dozvolite mi sljedeće reći vezano da razgovaramo danas o izmjenama i dopunama zakona kojim se ukida Regionalno središte u Divuljama, međutim razgovaramo o Zakonu o zaštiti i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju i kao što sam prije rekao Zakon o zaštiti i spašavanju, odnosno zaštita i spašavanje je jedno multidisciplinarno područje, ne znam kako ga nazvati, višeresorsko, više je djelatnosti u njemu, odnosno sve djelatnosti. Čak mislim da nijedno područje nije toliko kompleksno kao što je zaštita i spašavanje. Prema tome, nemoguće je sad samo razgovarati isključivo o Regionalnom središtu kao jednom od načina koji su bili u proteklih 10 godina pokušaj da se u Hrvatsku pomoću jednog mehanizma, znači ustrojavanja jednog regionalnog centra omogući daljnji razvoj i unapređenje da tako kažem i uvođenje tehnologija, organizacija opreme, iskustva, znanja, svega onoga što danas postoji u razvijenom svijetu oko nas. Kad ja govorim oko zaštite spašavanja ja moram biti vrlo precizan tu jer sam žalostan da se u dosadašnjem ustrojavanju sustava zaštite i spašavanja u RH, neću reći primarno, ali u dobrom dijelu ako ne i primarno koristila iskustvo istočnoeuropskih zemalja. Od Albanije, Bugarske, Rumunjske, Mađarske do Rusije. Iskustva koja Hrvatska mora koristiti u tom području su iskustva koja imaju zapadnoeuropske zemlje. Neću reći Slovenija, ajde tu smo, Austrija, Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska itd., ne samo zato što su zapadna Europa, zato što su i mediteranske zemlje je dobar dio koji sam nabrojio i imamo istu tradiciju i istu povijest razvoja sustava pa pripadamo i kulturološki istom području. Prema tome, nažalost mnoga iskustva koja se implementiraju trenutno u sustavu zaštite i spašavanja u RH su iskustva tih zemalja iza "željezne zavjese". Moram reći da su to ta iskustva. Mi ipak cijeli razvoj službi pa i nakon '45. smo imali bitno drugačiji od tih istočnoeuropskih zemalja. Ja bih volio da se mi u kopiranju, rekao sam kopiranju možda i da jer više puta ne trebamo izmišljati toplu vodu za neke stvari, držimo zapadnoeuropskih zemalja i njihovih iskustva i njihovih rješenja. Prema tome Regionalni centar je bio upravo jedan pokušaj taj, rekli smo s kojim zemljama ok. Vjerojatno je trebao se širiti i u konačnici on bi trebao se bio pretvoriti u Centar za borbu protiv šumskih požara. Podrazumijeva u tom mediteranskom bazenu zemlje koje tu gravitiraju i on je imao tu funkciju. Nažalost mi ga gasimo za 700 tisuća kuna ušteda itd. i gasimo jedan mehanizam koji je tu bio spreman da može omogućiti upravo ustrojavanje onoga o čemu smo govorili. No ja bih se odmah sad i nadovezao na ovo s obzirom da smo rekli da je bilo preklapanja u poslovima. Ne radi se o preklapanjima radi se to o 2 potpuno različite stvari. Regionalni centar je jedna stvar, državna uprava je druga stvar. Što se tiče sustava zaštite spašavanja ja molim i znam da ćemo to napraviti jer tu postoje određeni problemi, trenutno implementacije sustava. U RH se trenutno pokušava godinu, dvije, tri unazad implementirati sustav koji nije komplementaran razvoju razini dosadašnjoj svih sustava koji tu postoje. Od ako hoćete vojske, policije, vatrogasaca, Crvenog križa, Gorske službe ne znam što sam sve zaboravio jer tu je teško nabrajati jer ima puno subjekata. Prema tome, koristiti treba zapadnoeuropske zemlje. Reći ću vam još jedanputa da nijedna zapadnoeuropska zemlja u Europi ako hoćete zemlje EU nemaju isti sustav. Nema istog sustava, nema. Niti jedna zemlja. Sustav jedan, jedan, dva na koji se sada moram reći agresivno na način da se ne želi brže od onoga što može apsorbirati organizacija službi, dosadašnji ustroj, sustavi koji postoje itd. apsorbirati pokušavati implementirati sustav gdje ga nitko nije u Europi implementirao. Nema ga. Od Austrije, Njemačke itd. postoje razno razna rješenja. Europa je direktivom naložila i tjera sve zemlje svoje članice da u nekom vremenskom periodu moram reći da ni ne znam točno, ima jedan vremenski period gdje moramo uspostaviti sustav, dva sustav međusobne komunikacije preko jedinstvenog europskog centra itd. Kako ćemo mi to u vlastitoj kući napraviti? To prepušta svakoj zemlji da to napravi za sebe. Prema tome, nema. Mi više puta na način da nešto želimo implementirati kao ovaj zakon itd. onda EU traži, zahtjeva, moramo, direktiva, i normalno mi smo u fazi dvije, tri godine EU je rekla to odmah i odradimo. Mnogo puta ne trebamo nešto napraviti. Ali netko je rekao e sada je prilika da pod tim razlogom nešto i odradimo. Prema tome, tu će trebati doći do pomaka, do organizacije. Trebat će doći do pomaka i u organizaciji. U europskim državama postoji nacionalno tijelo, imate uprave, imate uprave pri ministarstvima, imate agencije. Zaštita i spašavanje je privremeno stručna djelatnost, manje upravna stručna djelatnost. Uprave poslove su države različito riješili. Mi imamo državnu upravu uredu, ona mora postojati, ali mora dođi do transformacije. Državna uprava njena je primarna uloga da stvori zakonske okvire, okvire s propisima gdje će se sustavi razvijati svaki za sebe, jer tu postoji splet sustava. Nama jedinstvenog sustava, nema. Postoji svaki taj sustav za sebe. Državna uprava je to je to tijelo mora predlagati okvire, propise gdje će svatko toj službi, organizaciji, udruzi, pravnoj osobi, ustanovi neovisno omogućiti da se još kvalitetnije razvija unutar svoje djelatnosti, a sve u cilju da u datom trenutku može odgovoriti na pitanja pitanja i probleme koje mogu nastati. Prema tome to je uloga državnog tijela. Državno tijelo se sa županijskog, lokalne razine mora odmaknuti, odnosno ono što danas imamo na lokalnoj razini mora biti u funkciji gradova i županija, isključivo u toj funkciji i to u stručnom obavljanju poslova. A država mora zadržati nadzor, kontrolu, inspekciju pa i pravo suspenzije određenog dijela sustava ako ne funkcionira. To je uloga centralne države u tome. Jer svaka katastrofa svaka nesreće počinje od općine, grada, županije, uloga države je da stvori okvire da inspicira, da kontrolira znači funkcioniranja sustava i uloga je da natjera da svaka pravna osoba poduzme mjere. I ne možemo stvarati nadslužbe, nadsustave koji će odgovoriti na sva pitanja koja se tu dešavaju. Prije ste spominjali atomsku energiju, kemijsko zagađenje, požare, poplave, potresi itd. i u svakoj toj branši imamo specijalizirane tvrtke, pravne osobe, ustanove službe itd. njih treba osposobljavati, stvoriti okvire i natjerati da naprave u ime države sve ono što treba napraviti. Tu je uloga toga dijela, a ne da se spušta određene stručne poslove, ine poslove na lokalnim razinama jer se tu gubi smisao cijelog sustava. To je uloga države u toj cijeloj priči. Evo idem prema kraju, prema tome vraćam se cijeloj implementaciji koja je već počela koja izaziva određene probleme na terenu. Implementacija mora biti delikatna, senzibilna, polako, radi se u mnogom dijelu sa udrugama, sa volonterima. Kada govorim o udrugama i tu želim samo naglasiti da se više puta pa baš sa državne razine sa državnih upravnih tijela o udruzi govori na jedan neprimjereni način. Europa teži da civilnom društvu pogotovo udrugama pravnih osoba gdje je izražena slobodna volja udruživanja radi nečega omogući da obavljaju stručne specijalizirane poslove za državu. To je razvoj civilnog društva. Prema tome, udrugama kada govorimo nikada sa omalovažavanjem. Što će neka udruga, država će, uprava će, služba će, ustanova će. Nije istina, pogotovo kada se radi o udrugama pravnih osoba pa i udrugama građana. na državi je da kontrolira inspicira i da li netko provodi i odradi one poslove koji su mu dati ili koje je preuzeo. To je uloga države. Prema tome, moramo tome težiti između ostaloga i radi faktora racionalnosti. Ne može se sve profesionalizirati stvoriti službe, aparate, uprave itd. U konačnici i državna uprava evo vidjeli smo košta 170 milijuna kuna. To je izuzetno veliki novac, a funkcionira 5 godina, a i prije toga je bio sustav nije bilo državne uprave recimo. Vi znate da do 2005. je bilo resorno tijelo Ministarstvo unutarnjih poslova sa dvadesetak službenika, bio je MORH sa onim sustavom 985 itd. prema tome i veliki su novci, moramo težiti racionalnosti jer se radi o jednom multidisciplinarnom integralnom sustavu. I tu bi završio. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Replika poštovani zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine zastupniče spomenuli ste u svom govoru i problematiku dotaknuli ste se rubno i problematike zaštite od zračenja i nuklearne energetike. da je taj segment u RH vrlo slabo pokriven nekim organiziranim planovima za nekakvog nuklearnog ili radiološkog udesa. Grad Zagreb je udaljen svega 25 km zračne linije od Nuklearne elektrane Krško. Međutim, mi nemamo razrađen sustav mjera primjerice kako zaštiti pučanstvo od one prve perjanice radioaktivnog joda. Npr. distribucija pilulalkalijevog jodida je još uvijek znanstvena fantastika na razini čiste teorije a ne prakse kako je to razrađeno u drugim državama koje na svom teritoriju ili blizu svog teritorija imaju nuklearna postrojenja. Na tome treba puno više poraditi da se integrira ovaj novi Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost sa službama, znanstvenim

neovisno što se radi o graničnom području, neovisno što se radi šta ugrožava Grad Zagreb. Prema tome, tu ima i ulogu i općine u okruženju i Grad Zagreb i država u startu. Ono što je primarno i što napraviti, trebaju postojati planovi, prvo treba biti adekvatna prosudba, procjena, adekvatni plan i nakon toga u tom planu moraju pisati i predviđaju se obaveze, odgovornosti svakoga pojedinačnog nutra. Ono što je vrlo bitno, tu je uloga sustava da država mora natjerat da svatko tu napravi svoj dio posla, od specijaliziranih ustanova, pravnih osoba koje se u svojoj osnovnoj djelatnosti bave sa nuklearnim problemima, sa problemima radioaktivnosti itd. i do toga da onda i Grad Zagreb i država organizira, poduzme mjere, nabavi opremu i organizira sustav za u konačnici zbrinjavanje ljudi. Prema tome, to je uloga upravo države da u tome napravi, a ne da se na nekoj lokalnoj razini bavi da li je jedan požar izgorio 100 metara kvadratnih ili je desilo se neka nezgoda na cesti ili ne znam šta. Sustav na razini države se mora s time baviti, a na razinama općina, gradova, županija postoje sustavi na tim razinama. Hvala lijepa. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanoga zastupnika Šime Lučina. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Gospodine potpredsjedniče. Pokušat ću u najkraćem mogućem roku obrazložit zašto neću glasati za ovaj zakon. Dakle, dva su osnovna razloga. Prvi je razlog jer ovaj zakon spada u grupu kozmetičkih zakona koje nam Vlada ovih dana šalje u Sabor. Tobože mi bi trebali glasati za ove zakone i za ovaj zakon jer će se na takav način osigurati nekakva značajnija ušteda pa će se rasteretiti proračun pa će onda od toga imati nekakve koristi gospodarstvo. Nažalost, ni u ovom zakonu kao ni svih onih, bilo ih je 10-tak zakona o kojima smo raspravljali, ne prethodi neka analiza. Tu se kaže da će se nešto ugasit, da će se oprema i ostali inventar pripojit negdje drugdje pa se kaže da će se dio djelatnika uzet, uzet, dakle rasporedit će se na druga radna mjesta u državnoj upravi, a dio će dobit otkaz. E sad, da smo da smo mi dobili analizu koliko, gdje, kako i kakve su te uštede tako ja da ne vjerujem ono što je moj prethodnik Kozlevac rekao da će tu biti uštede od 700 kuna. Nisam baš siguran da će biti i tolika ušteda. ovi zakoni o kojima smo raspravljali ovih dana nisu ništa drugo nego pokušaj Vlade da nam pokaže da je zagrebala, a nije ni to napravila u reformu državne uprave. Dakle, sa svim ovim što smo do sada napravili Vlada se nije ni blizu približila cilju od 2500 ljudi koliko je rekla da ih se mora, da će smanjit broj državnih službenika itd., itd. Dakle jednostavno mislim da je sve to skupa neozbiljno i da je krajnje vrijeme da Vlada krene u ozbiljniju reformu državne uprave jer to nas čeka, a odgađanje tih bolnih rezova i promjena što se više odgađa bit će sve teže. I sad drugi razlog koji je zapravo specifičan razlog i odnosi se samo na ovaj zakon. Dakle sad je teza drugačija, ovim zakonom i gašenjem Regionalnog centra plašim se da će se napraviti velika politička šteta ili moguća politička šteta ili moguća politička korist koju je Hrvatska mogla imat postojanjem ovog Regionalnog centra. Dakle, ovim zakonom nije prvi put da se razmišlja, odnosno da se ukida regionalni centar. Ta intencija je postojala od 2004., 2005. već zapravo odmah kad je startao da ga se ukine. Dakle dok se pojedinim ministrima, dakle ljudima koji su tada bili mjerodavni nije objasnila intencija i sama svrha tog centra i dok sam premijer tadašnji Sanader nije na svojim putovanjima zapravo skužio o čemu se ovdje radi. Tada je i on javno podržao i rekao da treba izgrađivat ovaj centar. E sad pazite, dakle zašto je taj centar još bitan? Usudit ću se kazat da je to prva nekakva stanica na trasiranom putu za Europsku uniju koju je Hrvatska napravila. Dakle, rekao sam nešto u prijepodnevnoj raspravi, odnosno ispravku krivih navoda, dakle to je na drugom sastanku kvadriterale, tada smo dogovarali da se Hrvatska na jedan način uključi pomalo u europsku priču sa nekakvim konkretnim zadaćama i posebno u sferi sigurnost. I tada je, Slovenci su dobili jednu zadaću, Mađari drugu, a Hrvatska je tada dobila ovu, dakle usudit ću se kazat priču oko civilne zaštite odnosno segmenta gdje bi se na određeni način pokrivala cijela ova cijela ova naša regija sa poslovima zaštite i spašavanja, a taj Regionalni centar trebao bi ono sve što je i navedeno u uredbi odnosno u zakonu. E sad, ja mogu vjerovat državnom tajniku da neće najvjerojatnije ništa biti od toga da će se recimo u nama susjednoj državi Republici Srbiji formirat Regionalni centar u Nišu, a i ne mora. Međutim ne bi mi bilo drago, obzirom da imamo već određenu tradiciju, da imamo određene reference pa i nekakve rezultate, da u našem okruženju se zapravo formira jedan takav centar takav centar kojeg mi već tu imamo. Dakle jednostavno bez obzira da li će biti nekakav novi koncept tog ustroja, da li će u Splitu biti to središte o kojem se nešto već priča, mislim da smo zapravo trebali čuvat položaje, odnosno da već ako se i mislilo ukinuti taj regionalni centar da ga je trebalo ostavit do onog momenta dok ne bude jasno kakva će nova koncepcija i šta će to novo biti i gdje će bit lokacija. Prema tome, sad opet se vraćamo na staru priču. Dakle, imate državnu upravu koja je takva kakva je, mogao bih puno pričat. Neću govorit ni o Kornatima ni o poplavama ni o kadrovskoj neosposobljenosti, neću govoriti o prevelikim administrativnim troškovima, dakle koji nemaju sa Cor biznisom nikakvom posla itd., I jednostavno dakle imali smo jednu malu oazu koja je na određeni način funkcionirala i meni je žao što ovdje mi nemamo prikaz kakve su međunarodne reference, kakve je imalo to središte u Divuljama. Ja znam da već od kad se formirala Državna uprava nastoji usisati usisati to sjedište u Divuljama. Pa možda bi bilo bolje da ga je usisalo, ali da je organizacijski ostalo ovakvo kakvo je da čuva taj dobar startni položaj za nekakvu buduću hrvatsku europsku priču ili priču Hrvatske u Europi. Stoga mi nije jasna zapravo ta logika. za par radnih mjesta, za uštede jednog rukovodećeg ili dva rukovodeća mjesta u Državnoj upravi mi ćemo izgubiti zapravo jednu dobru poziciju, jednu dobru situaciju. Dakle, jednostavno mi se čini da nedostatak koncepta i strategije u cijelom ovom segmentu zaštite i spašavanja zapravo rezultira ovakvim situacijama. Ja znam da to nije pitanje za državnog tajnika, da je netko drugi iz Vlade recimo gospodin Mlakar vjerojatno bih ga pitao zašto su uzeti recimo ne znam ove ustanove, zavodi, agencije koje su spajane, a neke druge nisu uzete i nisu spajane. Iako bih sad mogao do sutra nabrajati nekakve agencije koje su formirane, za koje nikad nitko nikad nije čuo ni u Hrvatskoj, a kamoli u Europi i za koje nitko ne zna šta radi, koga kontroliraju. Nego zapravo idemo uništavati ono šta ima već kao što sam rekao jednu tradiciju, što se već etabliralo i što je već poznato izvan granica Hrvatske i što ima da tako kažem određenu, odnosno ima svoju povijest. Dakle, evo da ne idem dalje u detalje i dalje elaboracije, da se ne osvrćem na generalno na propuste u u upravi i na propuste u segmentu zaštite i spašavanja. Ali očito je problem nedostatka neću kazat vizije, nego zapravo koncepta i strategije. S ovim se ne zna šta se hoće, pa se onda čini mi se luta na ovakav način i onda, dakle ide se linijom manjeg otpora. Oni u čijem je ovo sektoru jednostavno eto to prihvate, ne bore se na Vladi ili već gdje treba na nekoj koordinaciji da dokažu da to nema smisla ukidati. Ako je trebalo uštediti, dakle 700, 500, milijun kuna onda je trebalo reći evo poslat ćemo 5, 10, 15 ljudi doma. ljudi doma. Pazite nema se snage poslat 5 ljudi doma, nego se ide na ukidanje nečega što ima svoj rezon, što ima dakle sve ono, dakle što je mene na kraju krajeva i navelo da na ovakav način nego najprije ćemo nešto ukinuti pa ćemo ljude poslat doma. to su razlozi najkraće zbog čega jednostavno ne mogu glasati za ovakav prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Imamo ispravak netočnoga navoda, poštovani zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Evo ispravljam netočni navod kolege Lučina. Rekao je da će gašenjem regionalnog centra, da će se napravit velika politička šteta. Možda je kolega Lučin malo sentimentalan jer je ovo regionalno središte zapravo osnovano u vrijeme kada je on bio ministar. Ali od tada je prošlo puno vremena, promijenilo se dosta toga. I mene čudi da kolega Lučin ne zna da je recimo u Beogradu održan sastanak 4. svibnja ove godine gdje je potpisan jedan ugovor gdje su bile zemlje potpisnice Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Srbija i Hrvatska u kojem je dogovoreno, znači u kojem je potpisano da će specijalizirani Centar za obuku i praćenje i praćenje reakcija, zapravo specijalizirani Centar za obuku biti u Divuljama i taj centar bi trebao biti za praćenje reakcija u slučaju šumskih požara. To znači da nije točno da će ovim, da se ništa ne događa i da postoji opasnost da u Nišu bude ovo regionalno središte kao što je bilo kod nas u Divuljama. I pogotovo što u Nišu je predviđeno nešto sasvim drugo. Znači, nekakav Centar za nekakvo protu kemijsko, obuku protu kemijskih sredstava. Neven (SDP)** Hvala lijepa. Vrijeme je za ispravak isteklo. Imamo povredu Poslovnika. **Lučin, Šime (SDP)** 209. Ne znam što je gospodin Čuljak ispravljao, moju sentimentalnost ili što. Ali vi ste bili skroz nelogični. Vi kažete da će se nešto formirati skoro isto na istom mjestu, a mi to ukidamo. Zašto nešto što ćemo formirati skoro isto na istom mjestu ukidamo? Po meni je ispravak bio u okviru poslovničke odredbe. Ispravljao se navod onaj o nanošenju političke štete. Idemo sa sljedećim prijavljenim. To je kolega zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Programom gospodarskog oporavka Vlada Republike Hrvatske kao jedna od mjera reforme javne uprave predviđa analize svrhovitosti postojeće strukture agencija, zavoda i drugih regulatornih tijela. Reorganizacijom u ovoj fazi predlaže se ukidanje, spajanje, pripajanje pravnih osoba s javnim ovlastima kojim se ne utječe na ispunjavanje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela tijekom pregovora o pristupu Pri utvrđivanju svrhovitosti i djelokruga pojedinih agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te izradi prijedloga reorganizacije vodilo se računa o istovjetnim poslovima koja se već obavljaju u pojedinim ministarstvima i u kojoj su čak ustrojene unutarnje ustrojstvene jedinice identične nazivu agencije, zavoda, odnosno fonda te je ujedno predloženo ukidanje regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje postojećih posljedica S obzirom da su djelatnosti regionalna središta istovjetne u dijelu djelatnosti Državne uprave za zaštiti i spašavanje koja se putem Službe za civilnu zaštitu je nositelj koordiniranja sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja i drugih sudionika u aktivnostima zaštite i spašavanja, te neposredno rukovodi i zapovijeda snagama civilne zaštite o katastrofama i velikim nesrećama, a putem Odjela za međunarodnu suradnju koordinira izvršavanje posla vezanih za međunarodnu suradnju u području zaštite i spašavanja. Državna uprava za zaštitu i spašavanje preuzet će ovim zakonom poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obaveze regionalnih središta za pružanje pomoći u otklanjanju posljedica katastrofa kao i službenike i namještenike zatečene nad preuzetim poslovima. Smatram opravdanim također da se donošenje ovog zakona bude po hitnom postupku jer se ovim zakonom provodi jedna od mjera utvrđena Programom gospodarskog oporavka. Zbog svega gore navedenog podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepa. I posljednji prijavljeni za ovu raspravu je poštovani zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Gospodin državni tajnik je u svom uvodnom izlaganju rekao jednu rečenicu, ja ću citirati da je ovo u procesu, da je ovo, svrha je funkcionalna integracija svih sastavnica sustava zaštite i spašavanja, i ja se slažem s time, da je bitno da u zemlji svi oni resursi koji su u interesu prevencije svih oblika katastrofa i zaštite građana funkcioniraju na efikasan, moderan i način koji će osigurati građanima sigurnost, prevenirati određene katastrofe, a ako kojim slučajem do njih dođe da se reagira promptno, brzo, efikasno i da se ne događaju određene stvari kao što smo imali prilike vidjeti na žalost i sa smrtnim posljedicama. S obzirom da je ovo dopuna zakona, odnosno o državnoj upravi i zaštiti spašavanje, mislim da je potrebno reći par riječi o tome kako u ovom trenutku državna uprava funkcionira. Bojim se da državna uprava prerasta u jedan mastodont, u kojem je pitanje efikasnosti, brzine reakcije zadnje pitanje, mislim da je to osnovno pitanje državne uprave, uzima sve pod svoju kapu pa ćemo se dogovoriti kako će stvari funkcionirati. Činjenica je da postoje nesporazumi između državne uprave i primjerice vatrogasaca, da postoje nesporazumi u funkcioniranju između državne uprave i Hrvatske gorske službe za zaštitu i spašavanje, što zbog hrvatskih građana treba napomenuti da je to volonterska udruga, koja sa 6 milijuna kuna godišnje funkcionira, znači svi oni ljudi koji spašavaju naše građane od vrleti Velebita do svih ostalih stvari koji skaču iz helikoptera, to su volonteri. Odnos državne uprave za zaštitu i spašavanje prema njima nije adekvatan. Sigurno da se ti međusobni odnosi moraju popratiti, i sigurno da se svi segmenti državne uprave, odnosno sastavnica državne uprave moraju poštivati na način na posao koji obavljaju. Mislim da građani Republike Hrvatske prvenstveno znaju kada, ne daj Bože da dođe do određene halvarije, da su tu vatrogasci, da je tu policija, da je tu Hrvatska gorska služba za zaštitu i spašavanje, da su to ljudi koji će pomoći u slučaju nesreće, a da je državna uprava nešto što je tu, a da još uvijek nisu vidjeli kako i na koji način kako i na koji način funkcionira, osim onda kada zakašnjelo reagira, a zadnji primjer je poplava koji su bili oko područja Zagreba, Velike Gorice, i u Sisačko-moslavačkoj županiji. A sada nešto i oko novaca. Rečeno je da je regionalno središte koštalo hrvatski proračun u proteklih 6 godina 29 milijuna, što je otprilike negdje do 5 milijuna do 5 milijuna godišnje. Usporedbe radi, prema zadnjem rebalansu proračuna, Državna uprava za zaštitu i spašavanje troši 21 milijun i 560 tisuća na rashode za usluge. Znači Državna uprava za zaštitu i spašavanje u proračunu ima 21 i pol milijuna kuna godišnje na rashode za usluge. Regionalno središte je u 6 godina koštalo hrvatske porezne obveznike 29 milijuna. Naravno da to takvih troškova dolazi kada se gotovo četvrtina od gotovo 10% proračuna regionalnog središta, a to je negdje 400 tisuća kuna, potroši za proslavu Dana Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Slažem se da je potrebno razmišljati o racionalizaciji, uštedi, uštedi proračunskih sredstava, smanjenju rashoda, ali isto tako smatram da svi skupa moramo gledati u budućnost, i vidjeti koje su koristi od onoga što u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo ustrojeno, što je ustrojeno na razini europskih standarda, po NATO standardima, i svim ostalima standardima koje su usvojene zemlje u kojima želimo se sutra pridružiti. Par rečenica o tome što je do sada ova institucija napravila. To je jedina institucija ovakvog tipa u regiji, i ovo što su kolege prethodno spominjale o opasnosti da se nešto ponovo ne preseli u Srbiju, svojevremeno prije dosta godina se razgovaralo i o kontroli zračnog prometa, koji je trebao biti ovdje u Hrvatskoj, pa je otišao u neko drugo mjesto, a reklo se da neće. Nemojmo da nam se takve stvari ponovo ponove. Regionalno središte u 6 godina rada organiziralo je 140 međunarodnih tečajeva, konferencija, radionica i vježbi, da je u svim tim aktivnostima sudjelovalo preko 5 tisuća sudionika, i ono što je vrlo važno reći da regionalno središte, a to državni tajnik vrlo dobro zna, i ljudi koji sada integriraju vrlo dobro znaju da postoje uistinu međunarodni ugled ljudi, odnosno regionalnog središta za katastrofe u Divuljama, međunarodni ugled u europskim i svjetskim razmjerima za poslove koji su do sada obavljeni. Vjerujem da kvaliteta, stručnost, sposobnost ljudi koji rade taj posao u proteklih 6 godina, koji su svojim znanjem, educiranošću, i stručnošću dosegli visoku razinu međunarodne suradnje, da to neće biti prepreka da svoj posao i sutra rade u okviru Državne uprave za zaštitu i spašavanje, jer bojim se da na način na koji smo krenuli, da bi ljudi koji su radili vrlo odgovorno, profesionalno i stručno svoj posao, a u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje fali edukacije, ulaganja u opremu to je evidentno, da se sutra neće naći na ulici. Neven (SDP)** Hvala lijepa. Nemamo više prijavljenih. Evo i za završnu riječ se javio poštovani državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, gospodin Ivica Buconjić. Izvolite. ja sam zaista pozorno slušao i meni je žao što je ovdje bilo dosta nerazumijevanja, u diskusijama pojedinih saborskih zastupnika, pa bih samo se referirao na ovaj element međunarodnosti, što je spomenuo gospodin Lučin, gospodin Dragovan, gospođa Holy. Jedna institucija ne može biti međunarodna zbog toga što vlada jedne zemlje donese uredbu i proglasi međunarodnom. Određena institucija postane međunarodna kad više država potpiše sporazume ili ugovore da formiraju neku međunarodnu instituciju. Ja mislim da je to jasno. I nakon toga ti sporazumni ugovori dolaze u parlament svake države na ratifikaciju, gdje se moraju ti sporazumi uskladiti sa domaćim pravnim poretkom svake od zemalja članica tih sporazuma i ugovora, i na taj način se osigurava element međunarodnosti. To nije bilo međunarodno središte zbog toga što je Vlada Republike Hrvatske 29. studenog 2001. godine donijela uredbu o osnivanju međunarodnog centra. Da je toj odluci o osnivanju pristupilo nekoliko institucija iz više zemalja, onda možemo govoriti da je to međunarodni centar. Ovo je bio hrvatski centar koji je osnovala hrvatska Vlada, i mi ne gasimo nikakvu međunarodnu instituciju koja će prouzročiti štetu u međunarodnoj javnosti. Što se tiče gospođe Holy, i njezinih komentara. Ona je tu govorila da su se mogle pružiti različite usluge pomoći. Isto to tako ne ide samo odlukom, odnosno uredbom Vlade. Naime, Vlada Republike Hrvatske je potpisala niz međunarodnih sporazuma sa vladama drugih država kojima je uredila pitanja pružanja pomoći da bi neke snage iz RH mogle ići u druge države moraju biti prije svega pozvane od nadležnih vlasti tih država i mora biti potpisan sporazum kojim će biti regulirano postupanje na području te druge države, eventualno obeštećivanje, naknade i sve ostalo. Nema jednostranog odlaska u druge države bez sporazuma između vlada dviju država, a Vlada Republike Hrvatske je u proteklih nekoliko godina potpisala nekoliko takvih sporazuma sa Slovačkom, sa Mađarskom, sa Češkom, sa BiH i sa nizom drugih zemalja. Time se osigurava međunarodni element, međunarodna komponenta, a ne time što Vlada svojom uredbom proglasi određenu instituciju međunarodnom. Što se tiče ove prilike da je Hrvatska mogla postati središte, Hrvatska zaista je uložila napore i ovo što je rekao gospodin Lučin da je u vrijeme Vlade premijera Sanadera bilo pokušaja to je bila 2005., 2006. Međutim, isto se sve skupa to svodila na postizanje sporazuma. Trebalo je postići konsenzus sa drugim eventualnim državama članicama tih međunarodnih centara. Naravno da je tu bilo dosta pregovora, bilo je dosta elemenata oko opreme. Tko će platiti opremu, kako će ona izgledati, kakvim će standardima odgovoriti i zbog toga ta inicijativa nije uspjela, ali se od te inicijative nije odustalo. Tako da Hrvatska neće izgubiti taj međunarodni centar. Naime, kao što je rekao zastupnik Čuljak 4. svibnja ove godine je u Srbiji su doneseni zaključci između ovlaštenih predstavnika država Albanije, BiH, Crne Gore, RH, Republike Makedonije, Republike Slovenije i Republike Srbije gdje se kaže da će RH biti domaćin regionalnom i sjedište Regionalnog centra, Regionalnog specijaliziranog centra za obuku i praćenje, reagiranje u slučaju šumskih požara Divulje. Ali će sve ove nabrojene države potpisati taj sporazum i time će se … da bude zaista istinski međunarodni centar. Ne proglašen odlukom ili uredbom Ministarstva unutarnjih poslova RH nego po uobičajenoj međunarodnoj proceduri će biti potpisani sporazumi i time će se osigurati međunarodni elemenat. Evo, mislim da je tu bilo malo nerazumijevanja. Znači, nije Hrvatska htjela nikakvu međunarodnu instituciju ukinuti, nije se htjela time blamirati u međunarodnim okvirima – naprotiv. I ovim, kada ovi zaključci budu operacionalizirani sporazumom ili odlukom ili ugovorom koji će biti ovdje u Hrvatskom saboru na potvrđivanju će EU osigurati na svaki euro iz hrvatskih izvora 10 eura iz međunarodnih fondova tako da će odnos sufinanciranja toga centra u Divuljama biti jedan prema deset; 1 euro iz hrvatskih sredstava, jedan dio iz europskih fondova. Evo, osjetio sam potrebu samo da malo pojasnim ove stvari zbog toga što sam osjetio da nije bilo dovoljno razumijevanja i vjerujem da će i zaključci sa sastanaka najviših predstavnika ovih u obrani zemalja vrlo brzo postati operativni i da će se pristupiti i potpisivanju sporazuma, a nakon toga i formiranju pravog međunarodnog centra za vatrogastvo u Divuljama. I još samo na kraju da ne bih zaboravio, prihvaćam amandman Odbora za zakonodavstvo. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Evo, ovim zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnoga reda, a o konačnom prijedlogu ovoga zakona glasovat ćemo čim se za to steknu uvjeti.